Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Vera Babić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i rada. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Vrlo kratko gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Dakle, riječ je o zakonodavnoj inicijativi koja u jednom dijelu se tiče uspostave institucionalnih kapaciteta u području zaštite na radu. Dakle, kada govorimo o usklađivanju i pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo i postupcima i mehanizmima s tim u svezi nije riječ samo o normativnom, dakle formalnom usklađivanju, nego je riječ i o tome da naš institucionalni okvir također učinimo kompetentnim i sposobnim dosljedno provoditi zakone, pa tako i pravnu stečevinu. Dakle, u jednom dijelu ovdje je riječ o jačanju institucionalnog okvira kroz Zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. Podsjetit ću ovaj Visoki dom da su zapravo već osnovne pretpostavke ovdje stvorene novelama Zakona o zaštiti, o zdravstvenom o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i o zdravstvenoj zaštiti koje su novele bile unatrag možda mjesec dana izglasovane u ovom Saboru pa je dakle ovdje riječ između ostalog i o horizontalnom usklađivanju propisa i ovdje se nešto detaljnije govori o djelatnosti ovoga zavoda, nove institucije koja nastaje iz Hrvatskog zavoda za medicinu rada i Zavoda za zaštitu na radu koji je trebao profunkcionirati svojedobno u okviru nadležnog ministarstva za rad, ali se to nije ostvarilo. je da se ovim prijedlogom konačno usklađuje sa svim elementima direktive o privremenim i pokretnim gradilištima budući da je graditeljstvo jedna od, da djelatnosti kada je riječ o profesionalnim rizicima koji se javljaju u okviru zaštite na radu. Jednako tako uređen je i dio koji se odnosi na Nacionalnu strategiju suzbijanja zloporabe opojnih droga i akcijski plan uz uspostavu obveze razvijanja preventivnih programa sprječavanja zloporabe opojnih droga na radnom mjestu, a ostale intervencije vezane su za horizontalno usklađivanje i nomotehničke poboljšice. predočeno, predočeni amandmani koji su do sada pristigli, amandmani Odbora za zakonodavstvo i amandmani uvažene zastupnice Ljubice Lukačić slobodna sam, gospodine potpredsjedniče u ime predlagatelja izjaviti da prihvaćam i amandmane Odbora za zakonodavstvo i amandmane gospođe zastupnice Lukačić. Zahvaljujem. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo, to se već čuli i uvažena zastupnica. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I u ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, evo kasno je i ja ću nastojati što brže

i umanjuje opasnosti kod ostvarivanja temeljnog prava radnika, a to je pravo na rad. Zakon je svojim donošenjem '97, godine, a posebno značajnim izmjenama i dopunama iz 2003. godine nesporno učinio značajan pomak u području zaštite na radu i omogućio ostvarivanje standarda

ili zadaće je u pravilu u konfliktu između primarnog interesa poslodavca za ostvarivanje što boljeg poslovanja, racionalnijeg i profita tj. smanjenjem troškova poslovanja u što se najčešće i ubraja zaštita na radu i mjere zaštite na radu i interesa države i društva u cjelini da primarno zaštiti radnika od opasnosti, a time i troškove koji padaju na teret društva kao posljedica nesreća na radu. Tranzicijska gospodarstva koja se nalazila u problemima ili se nalaze determinira zaštitu na radu kao trošak ili preveliki trošak sa tendencijama poduzimanja minimalnih uvjeta. Da je to tako, svjedoče na žalost stalne nesreće kojima svjedočimo gotovo dnevno i vizualno kada pogledamo razna gradilišta možemo uočiti koliko radnika ili nema ili ne upotrebljava sredstva zaštite na radu, a da ne govorimo o velikom broju mjera koje treba poduzimati vezano za sredstva zaštite na radu, opreme, razne uređaje itd. Kakva je situacija usprkos nespornom pomaku govore podaci predlagača ovih izmjena i dopuna o nesrećama na radu temeljeni na podacima Državnog inspektorata, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Državnog zavoda za statistiku, a to je brojka od preko 24 tisuće nesreća u 2005. godini, preko 25 tisuća nesreća u 2007. godini. Kako god ih statistički promatrali složiti ćete se da je broj veliki i da nam je zadatak i kroz kvalitetan zakon taj broj smanjiti, tj. eliminirati, ma da je u potpunosti nemoguće eliminirati opasnosti, odnosno provesti takve mjere zaštite koje će opasnosti u potpunosti eliminirati. Zaštita na radu je multidisciplinarna djelatnost, predmet naučnih istraživanja i koja u cijelom svijetu pa i kod nas predstavlja interes države, poslodavaca i sindikata. Predložene izmjene zakona uz ustrojavanje institucionalnog oblika kroz zavod su u dijelu dereguliraju, odnosno određuje liberalniju obvezu poslodavaca u određenom dijelu i daju slobodniji način izbora poslodavcu za izbor načina obavljanja stručnih poslova zaštite na radu, a time i početno smanjenje troškova, što ubiti nije loše i predstavlja određenu racionalizaciju. Ali tu dolazimo do problema, a to je kako osigurati kvalitetno provođenje zakona da ne dođemo u priliku da imamo kvalitetan zakon i kvalitetan propis, ali sa provedbom zakona praktički derogiramo i namjeru zakonsku, odnosno i ono što je propisano kroz zakon. Jedna od elemenata, odnosno jedna od bitnih stvari u provedbi Zakona o zaštiti na radu je i kvalitetan nadzor nad provođenjem mjera Zakona o zaštiti na radu u svim segmentima. Nadzor je vrlo bitan jer sa nadzorom osiguravamo da se te mjere kvalitetno provede. Ako taj dio u sustavu zaštite na radu kompletnome ne funkcionira onda dolazi do problema, tj. dolazi do niže razine kvalitete zaštite na radu, a u konačnici i dalje imamo prisutne štete. Prema tome, potrebno je kroz još efikasniju organizaciju inspekcijske službe, tj. inspekcijsku službu promatrati ne samo i u formalnom smislu popunjenosti postojećih okvira, nego sagledavajući ukupan broj problema, odnosno ukupan broj, odnosno širinu problema koji se događa u zaštiti na radu, potrebno je i kvalitetnije ekipirati inspekcije. Danas postoje problemi u funkcioniranju. Naime, ne provođenjem zakona, a svjedoci smo da na tržištu, da na tržištu, odnosno u tržišnim uvjetima poslovanja postoje pravne osobe koje se bave stručnim poslovima zaštite na radu. Veći dio pravnih osoba koje se bave zaštitom na radu zadovoljava zakonske uvjete i propisane uvjete kako zakonske i podzakonske, jedan dio je na granici zadovoljavanja, odnosno problematično zadovoljavaju te uvjete, a jedan dio ne zadovoljava te uvjete. Odnosno, dolazi onda u provedbi, odnosno u izvršavanju stručnih poslova dolazi do nekvalitetnog odrađivanja poslova zaštite od požara za poslodavce i ako nemam kvalitetnu inspekciju koja će nadzirati ukupan sistem, onda je ta kvaliteta i razina zaštite na radu u svakom slučaju niža uz to dolazi do problema da se i derogira, odnosno da se i ti poslovi nude u bescjenje, to znači prisutna je i konkurentnost, odnosno nelojalna konkurentnost na tržištu upravo radi toga što netko i ne zadovoljava ne zadovoljava zakonske uvjete, može si dozvoliti i drugačiju cijenu. Prema tome sve to stvara jednu situaciju da se te mjere zaštite na radu prvenstveno onda promatraju kroz racionalizaciju poslovanja odnosno sa što manjim utroškom i zadovoljavanja što manje provedbe tih mjera, odnosno s druge strane dolazi i do nekvalitetnog odrađivanja tih poslova. Upravo sa ovim izmjenama zakona što je i dobro kao što sam rekao prije, dolazi do liberalnijeg odnosa odnosno omogućava se više pravnim osobama da mogu povjeriti te poslove stručnoj pravnoj osobi. To znači da mogu se kvalitetnije ti poslovi odrađivati, ali je prethodno vrlo bitan taj uvjet da se zadovolji oko nadzora, odnosno oko inspekcije. Uz to moram naglasiti da i autonomija inspektora bi morala biti veća u tom dijelu. Oni kako su danas ustrojeni u okviru inspekcijskih službi, smatramo da i autonomija inspektora pogotovo u tom bitnom dijelu bi morala biti veća, tj. omogućavati i da se kvalitetnije odnosno i efikasnije obavljaju ti poslovi isključivo determinirani Zakonom o zaštiti na radu. I na kraju dozvolite kada sam i kod tog nadzora, odnosno kao što pravne osobe moraju zadovoljavati zakonske uvjete propisane od stručnih sprema do ostalih uvjeta, isto tako vrlo bi bilo bitno da inspektori koji nadziru zaštitu na radu da u njihovim uvjetima primarno bude jedan od uvjeta da su završili visoko školovanje zaštite na radu ili odgovarajuće druge stručne spreme. To govorim iz razloga što Republika Hrvatska već dugi niz godina ima kvalitetan sustav školovanja kadrova za zaštitu na radu, postoje visoke škole od Zagreba, Karlovca, Rijeke. Prema tome smatramo da ima i dovoljno kadrova i da se mogu još da se mogu još te inspekcijske službe upravo sa stručnim osobama još kvalitetnije ekipirati da bi kvalitetnije obavljali taj posao. Evo ja bih sa time završio i u konačnici mi ćemo taj zakon, odnosno izmjene Zakona o zaštiti na radu i podržati. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Evo nastojati ću ne ponavljati ove dijelove koje smo čuli iz uvodne rasprave i kolege zastupnika. No, na početku naše rasprave ipak želim reći da će donošenjem ovog zakona Republika Hrvatska pored daljnjeg napretka u ispunjavanju utvrđenih mjerila od strane Europske unije učiniti pozitivan iskorak na području zaštite na radu s naglaskom na građevinarstvo kao što smo vidjeli iz priloženog materijala. Analizirajući predložena rješenja smatramo da je prijedlog zakona vrlo solidan te da su u njegovoj pripremi detektirani i otklonjene uočene nedorečenosti u Republici Hrvatskoj na ovom području. Također njegovim donošenjem želi se još jasnije formulirati odlučnost države u unapređenju ukupnog područja sigurnosti na radu. Dobrim rješenjem u zakonu smatramo stvaranje normativnih pretpostavki za uspostavu novog zavoda nadležnog za zdravlje i sigurnost na radu, a koji će izrasti iz postojećeg Hrvatskog zavoda za medicinu rada. Terminološko usklađivanje s odredbama drugih zakona i propisa koji se odnose na područje zaštite na radu. Stvaranje preduvjeta za stalno djelovanje stručnjaka za zaštitu na radu kod poslodavaca. Utvrđivanje obaveze cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja znanja za stručnjake zaštite na radu. Utvrđivanje roka do kojeg zaposleni radnik može raditi ako nije osposobljen za rad na siguran način. Predlaganje izmjena koje će inspektorima rada omogućiti lakše obavljanje poslova u pojedinim slučajevima. Usklađivanje proširenih obaveza na području građevinarstva. Želimo također ukazati na neka otvorena pitanja na ukupnom području zaštite na radu, a koja su do sada percipirana u javnosti. se razni poslovi izvode ne samo za radnim stolovima i u prodavaonicama već i u laboratorijima, za strojevima s povećanim opasnostima i operacijskim dvoranama, ali i na terenu, kao i to da nove tehnologije donose nove opasnosti za zdravlje zaposlenika. Naime, i pored jasne zakonske obaveze svakog poslodavca pa tako i države da provodi zakonske obaveze nismo sigurni da li se u potpunosti ili u dovoljnoj mjeri osiguravaju uvjeti za siguran rad i zaštitu zdravlja radnika na što ukazuju i sljedeći primjeri. Upitno je nabavljanje ili redovito nabavljanje, odnosno korištenje osobnih zaštitnih sredstava. Upitno je provodi li se osposobljavanje za radnika stvarno ili fiktivno. Upitno je provode li se uopće i koliko redovito ispitivanje strojeva i uređaja faktora radnog okoliša te električnih i gromobranskih instalacija. Upitno je dolaze li inspektori redovito u nadzor kao i kakve zapisnike rade, jer bi neke pravne osobe vjerojatno mogle staviti i ključ u bravu. Neprovođenje mjera zaštite na radu za posljedicu ponekad ima i sudske postupke za naknade štete zbog ozljeda na radu. Također prema rezultatima istraživanja europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, nebriga poslodavaca za zdravlje i sigurnost radnika doveli su Hrvatsku na jednu od prvih mjesta po dužini bolovanja u Europi. Želimo istaknuti i jednu svijetlu točku, a to je da je jedan od razloga i malo pozitivnog trenda smanjenja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti zadnjih godina znak da su poslodavci počeli prepoznavati potrebu potpune provedbe Zakona o zaštiti na radu u sklopu njihovog poslovanja kao profitabilnu investiciju jer se ulaganjem u preventivu sprječavaju mnoga neželjena djelovanja. S tim u vezi nadamo se da će nadležna tijela i poslodavci dati svoj puni doprinos u cilju unapređenja učinkovitosti mjera zaštite na radu. želim naglasiti da mi u HSS-u donošenjem ovog zakona očekujemo značajnije poboljšanje stanja zaštite na radu posebno u građevinarstvu i stoga će klub HSS-a podržati predložene izmjene i dopune zakona. Hvala lijepa. **Jarnjak, Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu za to potrebni uvjeti.